Има ли народни представители, които желаят да се изкажат? Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „За много години” – нека така започнем днес. Мисля, че се намираме в по-странна ситуация, защото

в конкретна община и те биха били общински съветници в конкретния общински съвет. В случая спорът е по-скоро, че имаме единодушие по съществото на разговора, но за съжаление имаме различия дали дали Народното събрание може да приеме такъв законопроект и дали то би се изтълкувало като някаква намеса в работата на общинските съвети.

Оттам-нататък всяка община, ако прецени, че има повече средства или може да развива по-сериозна социална политика, е свободна да го направи.

Знаете, че с някои други законопроекти – например за военноинвалидите, отново има някакво вмешателство по отношение на общинските финанси. Например, ако се каже, че те имат определени привилегии в

Няма. Друг народен представител, който желае да вземе отношение по обсъждания законопроект? Не виждам желаещи.

е прието. Процедурни искания във връзка с току-що проведеното гласуване? Няма.

Госпожо председател, колеги! Първо, процедурно предложение за допускане в пленарната зала на: господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, госпожа Цвета Караилиева – експерт

„ДОКЛАД по Законопроект за потребителския кредит, № 902-01-49, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2009 г. На свое редовно заседание, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за потребителския кредит. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: господин Евгени Ангелов заместник-министър, госпожа Силвана Любенова – директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, госпожа Цвета Караилиева и госпожа Людмила Пеовска – експерти; от БНБ: господин Венцислав Аспарухов – експерт в дирекция „Международни отношения”, и госпожа Елена Димитрова – юрист в дирекция „Правна”; от Асоциацията на банките в България: госпожа Ирина Марцева – главен секретар, и госпожа Мирослава Зафирова – юрисконсулт; от Комисията за защита на потребителите: господин Дамян Лазаров – председател, и госпожа Ирена Черчеланова – юрисконсулт; от Института за пазарна икономика – господин Велико Димитров, и други гости. Законопроектът беше представен от господин Евгени Ангелов.

от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета. Директивата възприема принципа на максимална хармонизация, съгласно който държавите членки не следва да запазват или въвеждат в националното си законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата. Необходимостта от нова правна рамка за предоставянето на потребителски кредити се обуславя от нарастването на броя и разнообразието на предлаганите кредитни продукти, включително предоставянето на финансови услуги при използване на съвременни средства за комуникация. Повишаването на активността на банките при отпускане на кредити налага усъвършенстване на правната регламентация при предоставянето на потребителски кредити. Въвеждането на допълнителни правила по отношение на преддоговорната и договорната информация, рекламата, правото на потребителя за предсрочно погасяване на кредита и правото на отказ от сключен договор, ще допринесе за насърчаване както на отговорно кредитирана страна на кредиторите, така и отговорно вземане на потребителски кредит от страна на потребителите и ще има ефекта на превантивен механизъм срещу свръхзадлъжняване. Целта на законопроекта е да осигури защита на потребителите при предоставяне на потребителски кредити, включително чрез създаване на еднакви условия за получаване на кредит от всички потребители. Дефинира се понятието за договор за потребителски кредити и се определят страните му – потребител и кредитор. Проектът на Закон за потребителския кредит ще се прилага за всички форми на потребителския кредит с изключение на тези, които са изрично изключени от обхвата му – договори за кредит с общ размер по-малък от 400 лв. или по-голям от 147 хил. лв., както и подробно разписани редица други кредити и договори. Размерът на горната граница на потребителския кредит е 147 хил. лв. вместо досегашните 40 хил. лв. Разпоредбите на закона ще се прилагат и в случаите, когато между потребителя и кредитора са сключени няколко договора за кредит, чийто общ размер надвишава максималния или чието сключване е с цел или в резултат на заобикаляне на закона. съответствие с изискванията на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за първи път се въвежда стандартизиран единен формуляр за предоговорна информация, стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит. Всички кредитори трябва да предоставят този формуляр на потребителите преди сключването на договор за кредит. По този начин потребителите ще могат да сравняват по-лесно предлаганите им от кредиторите условия. Кредиторите се задължават при определени условия да предоставят, заедно с преддоговорната информация, екземпляр от проекта на договор за потребителски кредит. Със законопроекта се разширяват задължителните реквизити на договора за потребителски кредит и той следва да съдържа следните основни елементи: - вида на предоставяния кредит; - срока на договора за кредит; - общия размер на кредита и условията за усвояването му; - стоката или услугата и нейната цена в брой, когато кредитът е под формата на разсрочено плащане за стока или услуга или при свързани договори за кредит; лихвеният процент по кредита, условията за прилагането му, индексът или референтния лихвен процент, който е свързан с първоначалния лихвен процент, както и периодите, условията и процедурите за промяна на лихвения процент; годишният процент на разходите по кредита и общата сума, дължим от потребителя, изчислен и към момента на сключване на договора за кредит; - условията за издължаване на кредита от потребителя, включително и погасителен план; информация за правото на потребителя при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно във всеки един момент от изпълнението на договора извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; извлечение, показващо периодите и условията за плащане на свързаните повтарящи се или еднократни разходи и лихвата, когато те трябва да се заплатят без погасяване на главницата; всички разходи за откриване и обслужване на една или повече банкови сметки, предназначени за обслужване, усвояване и погасяване на кредита; - лихвеният процент, който се прилага при просрочени плащания, изчислен към момента на сключване на договора за кредит, начините за неговото променяне, както и стойността на всички разходи, които се дължат при неизпълнение на договора; предупреждение за последиците за потребителя при просрочване на вноските; - обезпечения, които потребителят е длъжен да предостави, ако има такива; - наличието или липсата на право на отказ на потребителя от договора и срока, в който това право може да бъде упражнено; правото на предсрочно погасяване на кредита, реда за неговото осъществяване и, когато е необходимо, информация за правото на кредитора на обезщетение, както и начина за неговото изчисляване; реда за прекратяване на договора за кредит; - наличието на извънсъдебни способи за решаването на спорове. Разпоредбите на законопроекта предвиждат задължение за кредитора да оценява кредитоспособността на потребителя. За целта кредиторът ще трябва да извърши справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България, за оценка на кредитоспособността на потребителя. Въвеждат се подробни изисквания по отношение на рекламата за потребителски кредити. Уредени са задължителните реквизити, които всяка реклама за потребителски кредит трябва да съдържа, когато се посочва лихвен процент или друго число, свързано с разходите по кредита, а именно: общият размер на кредита, дължим от потребителя, годишният процент на разходите, лихвеният процент – дали е фиксиран или приемлив, срока на рекламирания кредит, общата сума, дължима от потребителя и размерът на вноските. А когато кредитът се отпуска под формата на разсрочено плащане за конкретна стока или услуга се посочва и тяхната цена, както и размерът на евентуалното авансово плащане. Въвежда се задължение всяка писмена реклама, независимо от използваното средство за реклама, задължително да представя всички елементи с еднакъв размер на шрифта и те да се открояват в еднаква степен. Законопроектът за първи път въвежда правото на отказ на потребителя от сключения договор за потребителски кредит. В рамките на 14 календарни дни потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за кредит. Потребителят връща на кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането до кредитора на уведомление за упражняване правото на отказ. Разпоредбите на законопроекта предоставят право на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично своите задължения по договора за кредит и кредиторът не може да откаже изпълнението на предсрочното погасяване. Кредиторът няма право на обезщетение при предсрочно погасяване в случаите, когато: предсрочното погасяване се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран; - плащането е по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита; - договорите са за кредит под формата на овърдрафт. В останалите случаи кредиторът има право на обезщетение за евентуални разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на кредита, когато то се извършва в период, в който лихвеният процент е фиксиран. Разпоредбите на законопроекта предвиждат възможност за начисляване на обезщетение от страна на кредитора, определено както следва: обезщетението не може да бъде по-голямо от 1 на сто и предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голяма от 1 година; обезщетението на кредитора не може да бъде по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит, когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от 1 година. Въвежда се задължение за кредитора да уведомява незабавно потребителя за всяка промяна в годишния лихвен процент преди влизане в сила на промяната. Разпоредбите на закона, свързани с предоставянето на преддоговорна информация, с оценката на кредитоспособността на потребителя и по отношение на рекламата, ще се прилагат и за ипотечните кредити. По този начин се въвеждат и минимални изисквания, близки до тези в преобладаващата част на държавите - членки от Европейския съюз, в областта на ипотечния кредит. Преодолява се съществуващата очевидна несиметричност по отношение на защитата на потребителите при предоставянето на потребителски и ипотечни кредити. Законопроектът предвижда задължение за лицата, предоставящи потребителски кредити, в рамките на вътрешните си правила да предвидят процедури за подаване на възражения за решаване на спорове и за определяне на обезщетения във връзка с предоставяне на потребителски кредити. По този начин ще бъдат насърчени и двете страни да решават споровете си чрез взаимни отстъпки без въвличането на трета страна и отнасяне на спора пред съд. Когато кредиторът не се произнесе в предвидения в закона срок, както и когато решението не удовлетворява потребителя, той може да упражни правата си по договора за кредит по административен и по съдебен ред и чрез извънсъдебни способи за решаване на потребителски спорове. За такъв извънсъдебен орган са определени помирителните комисии, създадени по реда на Закона за защита на потребителите. Прилагането на Законопроекта за потребителския кредит не изисква създаването на нова институционална структура. Предвидено е контролът по изпълнението на закона да се осъществява от Комисията за защита на потребителя. заключение следва да се отбележи, че приемането на проекта на Закон за потребителския кредит ще способства за създаването на механизъм за защита на потребителите, на потребителски кредит, отговарящ на европейските изисквания и осигуряващ високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Димитров. С доклада на Комисията по правни въпроси въпроси ще ни запознае заместник-председателят на комисията господин Тодор Димитров. „На свое заседание, проведено на 10 декември 2009 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за потребителския кредит, № 902-01-49, внесен от Министерския съвет на 25.11.2009 г. На заседанието присъстваха: госпожа Цвета Караилиева – дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите” към министерството, госпожа Илияна Цолова – директор в дирекция „Правна” към Комисията за защита на потребителите, и господин Иван Бъчваров главен секретар на Комисията за защита на потребителите. От името на вносителя законопроектът бе представен от госпожа Людмила Пеовска – дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите” към министерството. Тя изтъкна, че Законопроектът за потребителския кредит цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета. Директивата възприема принципа на максимална хармонизация, съгласно който държавите членки не следва да да запазват или въвеждат в националното си законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата. Необходимостта от нова правна рамка за предоставяне на потребителски кредити се обуславя от нарастването на броя и разнообразието на предлаганите кредитни продукти, включително предоставянето на финансови услуги при използване на съвременни средства за комуникация. Повишаването на активността на банките при отпускане на кредити налага усъвършенстване на правната регламентация при предоставяне на потребителски кредити. Въвеждането на допълнителни правила по отношение на преддоговорната и договорната информация, рекламата, правото на потребителя за предсрочно погасяване на кредита и правото на отказ от сключен договор ще допринесе за насърчаване както на отговорно кредитиране от страна на кредиторите, така и на отговорно вземане на потребителски кредит от страна на потребителите и ще има ефекта на превантивен механизъм срещу свърхзадлъжняване. Целта на законопроекта е да осигури защита на потребителите при предоставяне на потребителски кредити, включително чрез създаване на еднакви условия за получаване на кредит от всички потребители. Законопроектът за потребителския кредит ще се прилага за всички форми на потребителския кредит, с изключение на тези, които са изрично изключени от неговия обхват. Размерът на горната граница на потребителския кредит е 147 хил. лв. вместо досегашните 40 хил. лв. Въвежда се стандартизиран единен формуляр за преддоговорна информация – „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителския кредит”. Законопроектът има за цел по-нататъшно стандартизиране на договорите за потребителски кредит и по-голяма яснота за правата и задълженията на потребителите, което ще допринесе за вземане на по-обосновани и информирани решения от тяхна страна. В съответствие с Директива 2008/48/ЕО се въвеждат подробни изисквания по отношение на рекламата за потребителски кредит. Уредени са задължителните реквизити, които всяка реклама за потребителски кредит трябва да съдържа. Законопроектът за първи път въвежда правото на отказ на потребителя от сключения договор за потребителски кредит. В рамките на 14 календарни дни потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за кредит. Счита се, че правото на отказ предоставя по-голяма възможност на потребителя да обмисли решението си за вземане на потребителски кредит и защитава в по-висока степен неговите интереси. Разпоредбите на законопроекта предоставят право на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично своите задължения по договора за кредит и кредиторът не може да откаже изпълнението на предсрочното погасяване. Разпоредбите на закона, свързани с предоставянето на преддоговорна информация, с оценката на кредитоспособността на потребителя и по отношение на рекламата, ще се прилагат и за ипотечните кредити. По този начин се въвеждат минимални изисквания, близки до тези в преобладаващата част на държавите - членки на Европейския съюз, в областта на ипотечния кредит. Преодолява се съществуващата очевидна несиметричност по отношение на защитата на потребителите при предоставянето на потребителски и ипотечни кредити. Контролът по изпълнението на законопроекта ще се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите. Приемането на Законопроекта за потребителския кредит ще способства за ограничаване на измамите и злоупотребите на потребителите и ще се създаде механизъм за защита на потребителите на потребителски кредит, отговарящ на европейските изисквания и осигуряващ високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите.” Комисията по правни въпроси предлага прецизиране на текстове, които подробно са посочени в доклада, ще бъдат съобразени от водещата комисия и ще бъдат внесени между първо и второ четене. „След проведената дискусия с 15 гласа без „против” и 1 глас „въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за потребителския кредит, № 902-01-49, внесен от Министерския съвет на 25.11.2009 г.” Благодаря. Благодаря, господин Димитров. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят й народният представител Светлин Танчев. Имате думата, господин Танчев.

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроекта за потребителския кредит, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие: Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, Людмила Пеовска Пеовска – експерт в дирекция „Техническа хармонизация и политика на потребителите” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, и от Българска народна банка: Иван Стоянов – юрист, и Венцислав Аспарухов – експерт. Предложеният законопроект въвежда изискванията на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредит и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета. С новата директива за потребителските кредити се цели да се осигури високо ниво на защита на потребителите и да се постави началото на процес за създаване на условия за реален вътрешен пазар на потребителски кредити. Отменената Директива 87/102/ЕИО на Съвета се базираше на минимална хармонизация. След като констатира, че почти всички държави членки в различна степен вече са надминали установени стандарти с директивата от 1987 г., което от своя страна води до възпрепятстване на създаването на единен пазар в Общността, Европейската комисия изготвя новата Директива 2008/48/ЕО. Тази директива има за цел постигане пълна хармонизация на петте основни модула, към които се отнасят: предоставяне на пълна и коректна преддоговорна и договорна информация за предоставяните кредити; въвеждането на уеднаквен годишен процент на разходите; право на отказ и право на предсрочно погасяване на кредитите. С посочените модули директивата цели да съдейства за създаването на единен пазар на потребителските кредити, така че на кредиторите да не се налага да приспособяват продуктите си към различните национални законодателства на държавите членки. В Директива 2008/48/ЕО се възприема принципът на максималната хармонизация, съгласно който държавите членки не трябва да запазват или да въвеждат във вътрешното си законодателство разпоредби, различни от предвидените в директивата. Новата директива цели изграждането на единен пазар на потребителските кредити и постигане на висока степен на защита на потребителите, без това да създава необосновани пречки на бизнеса. В законопроекта се въвеждат разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО, сред които основно място заемат изискванията за съдържанието на рекламите на потребителски кредити (чл. 25) и задължителното съдържание на преддоговорната информация за предоставяните кредити (чл. 5 - чл. 8). С приложения № 2 и № 4 към законопроекта се въвеждат единните европейски формуляри за кредитна информация, които ще се използват от всички кредитни институции в Европейския съюз. Тяхното ползване ще улесни сравняването от страна на потребителя на различните оферти, които предлагат потребителски кредити, независимо дали кредитите се предлагат от местен или чуждестранен кредитор. Със законопроекта се въвежда усъвършенстван метод за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита (чл. 19 и Приложение № 1), предвижда се право на потребителя на отказ от сключения договор за потребителски кредит (чл. 29 - чл. 31) и се въвежда право на предсрочно погасяване на кредита (чл. 32). Предвижда се законопроектът да влезе в сила от 12 май 2010 г., както това се изисква от директивата. В хода на дискусията по законопроекта в комисията бяха направени следните бележки: 1. В предложения чл. 32 от законопроекта са преписани механично разпоредбите на чл. 16 от Директива 2008/48/ЕО относно предсрочното погасяване на потребителските кредити, без да бъдат взети предвид правата на потребителите и необходимостта от премахване на наказателните лихви. Необходимо е тази разпоредба да бъде конкретизирана между първо и второ четене. 2. В § 2 от Допълнителните разпоредби и в § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е допусната техническа грешка в датата на обнародване в Официален вестник на ЕС на Директива 2008/48/ЕО. В тази връзка посочената в законопроекта дата „25 май 2008 г.” следва да се замени с датата „22 май 2008 г.”. В останалата си част законопроектът въвежда коректно разпоредбите на Директива 2008/48/ЕО. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 15 гласа „за” да приеме на първо гласуване проект на Закон за потребителския кредит, № 902-01-49, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2009 г., като водещата комисия вземе предвид направените бележки между първо и второ гласуване на законопроекта”. Благодаря ви. Благодаря, господин Танчев. От името на вносителя има ли желание за изказване? Не. Откривам разискванията по внесения законопроект. Желаещи народни представители, които да вземат отношение по него

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 4 декември 2009 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Петият протокол към Споразумението е изготвен, за да бъде отразен опитът, както и да бъдат решени някои проблеми, възникнали при участието на Щаба на бригадата в операцията на Многонационалните сили в Афганистан. С него се цели повишаване на оперативната съвместимост между бригадата и НАТО, като се въвежда изрично принципът за работа съгласно стандартизационните документи на Алианса. Възлагат се допълнителни функции на политико-направляващия Комитет на инициативата. Регламентира се участието в структурите на бригадата на държави със статут на наблюдатели. Въвежда се по-детайлна регламентация на условията за заемане на длъжности в рамките на щата на военното формирование, както и на статуса на членовете на Щаба и техните семейства. За по-голяма оперативност при изпълнение на задачите във връзка с провежданата мисия се установява възможност командирът на бригадата да сключва договорености, свързани с въпроси от логистично или техническо естество. Поради това, че Петият протокол се явява изменение на ратифициран международен договор с военнополитически характер, изпълнението на националната процедура изисква неговото ратифициране със закон от Народното събрание. С оглед на изложените от вносителя мотиви, след провеждането на обсъждане и гласуване, Комисията по външна политика и отбрана прие следното становище с единодушие: Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 8 от Конституцията на да ратифицира със закон Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписан на 21 октомври 2009 г. в София”. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по обсъждания законопроект за ратификация? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, № 902-02-17, внесен от Министерския съвет. Моля, гласувайте.

предлагаме на второ гласуване Закона за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа с член единствен, единствен. Ратифицира Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа, подписан на 21 октомври 2009 г. в София”. Благодаря. с неговия член единствен, така както ни запозна господин Тодоров, Закона за ратифициране на Петия допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. Моля, гласувайте.

Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, Постъпили са доклади от комисиите, на които е разпределен законопроектът. Това са Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията по външна политика и отбрана.

Гласуваме процедурното предложение за допускане в залата.

госпожата в залата. Господин Анастасов, продължете. при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 1.12.2009 г. На заседанието присъства от Министерството на вътрешните работи Бранимира Игнатова - юрисконсулт в дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество”. Законопроектът бе представен от госпожа Игнатова. Допълнителният протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, е подписан на 8 ноември 2001 г. в Страсбург и установява задължение за страните по него да посочат национален надзорен орган, който е отговорен за защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни. Съгласно Допълнителния протокол страните могат да предоставят лични данни на получател (друга държава или организация), при условие че получателят е страна по Конвенция № 108 на Съвета на Европа от 28.01.1981 г. за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни или гарантира адекватно ниво на защита на личните данни на своя територия. Присъединяването на Република България към Допълнителния протокол към Конвенцията е част от процеса на хармонизиране на националното ни законодателство в областта на защитата на личните данни и от подготовката на страната ни за присъединяването към Шенгенското пространство. Гарантирането на ефективна защита на човешките права и основните свободи, и в частност правото на неприкосновеност, е необходимо с оглед нарастващия обем на лични данни през националните граници.

от 7 юни 2002 г.). В Закона за защита на личните данни са въведени изискванията на Директива 95/46/ЕО относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на тези данни, както и останалите международни и европейски изисквания в тази област. В Република България контролът по защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни и при осъществяването на достъп до тези данни се упражнява от Комисията за защита на личните данни, която е независим държавен орган, осъществяващ общ надзор и контролни функции за защита на личните данни при обработването им. Допълнителният протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, подлежи на ратифициране на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 6 и 7 от Конституцията на Република България. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет на 1.12.2009 г. Становището на комисията е прието с пълно единодушие.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Анастасов. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Живко Тодоров. Имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „На редовно заседание, проведено на 4 декември 2009 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерския съвет законопроект. Присъединяването на Република България към Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, е част от процеса на хармонизиране на националното ни законодателство в областта на защита на личните данни и от подготовката на страната ни за присъединяване към Шенгенското пространство. Гарантирането на ефективна защита на човешките права и основните свободи, и в частност правото на неприкосновеност, е необходимо с оглед нарастващия обмен на лични данни през националните граници. Допълнителният протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 6 и 7 от Конституцията на С оглед на изложените от вносителя мотиви, след провеждането на обсъждане и гласуване, Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище: Приема за основателни мотивите на правителството и предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал.1, т. 6 и 7 от Конституцията на да ратифицира със закон Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, подписан на 8 ноември 2001 г. в Страсбург.” Благодаря ви. Благодаря. Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по обсъждания законопроект? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, № 902-02-16, внесен от Министерския съвет. Гласували

ЦИПОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Правя процедурно предложение на основание чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за преминаване към второ гласуване на законопроекта. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от народния представител господин Ципов.

за ратифициране на Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, Член единствен. Ратифицира Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, по отношение на надзорните органи и трансграничните информационни потоци, подписан на 8 ноември 2001 г. в Страсбург.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване обсъждания законопроект.

Двете комисии, на които е разпределен, са Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по външна политика и отбрана. С първия доклад ще ни запознае господин Мартин Димитров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Костадинка Тодорова – директор на дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, и госпожа Александрина Димитрова – началник на отдел към дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

туризъм по Законопроекта за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия, № 902-02-14, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2009 г. На свое редовно заседание, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия. На заседанието присъстваха госпожа Костадинка Тодорова – директор на дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, и госпожа Александрина Димитрова – началник на отдел „Възобновяеми енергийни източници” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Законопроектът беше представен от госпожа Костадинка Тодорова. Международната агенция за възобновяема енергия е учредена в началото на 2008 г. по инициатива на Федералното правителство на Германия. Предвидено е тя да бъде междуправителствена организация, като всички държави – членки на ООН, са поканени да станат нейни членове. Република България е сред първите 75 държави, подписали Устава на агенцията. Основните цели на агенцията са: подкрепа на правителствата при разработка на политики за оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни източници, разработване на изследвания и анализ за потенциала на възобновяемите енергийни източници в отделните държави, консултиране на международни организации, обучение, информационни кампании и трансфер на технологии. Основните дейности на агенцията са: анализиране, систематизиране и мониторинг на съществуващите политически инструменти за насърчаване оползотворяването на потенциала на възобновяемите енергийни източници; анализиране, систематизиране и мониторинг на инвестиционните механизми, добрите практики, наличните технологии, интегрираните системи и оборудване; иницииране на дискусии и осигуряване на взаимодействие между правителствени и неправителствени организации и др. Основният бюджет на агенцията ще се осигурява от вноски на страните членки, изчислени на базата на скала на ООН, отчитайки брутния вътрешен продукт и населението на съответната страна. Първоначалната вноска за България е изчислена на около 10 хил. щатски долара годишно през първите три години. Поради увеличаване броя на държавите, подписали устава, преизчисленият размер на вноската за България ще е 4179 щатски долара от 2011 г. Уставът на Международната агенция за възобновяема енергия е одобрен с Решение на Министерския съвет от 22 януари 2009 г. Законопроектът за неговото ратифициране е внесен в Четиридесетото Народно събрание, но поради изтичане на мандата му той не е разглеждан. Поради това Министерският съвет внася повторно в Народното събрание за разглеждане Законопроекта за ратифициране на Устава на Международната организация за възобновяема енергия. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”.

Благодаря на господин Димитров. С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Живко Тодоров.

обсъди внесения от Министерския съвет законопроект. Новоучредената агенция се предвижда да бъде междуправителствена организация със състав от експерти от различни географски области. Всички държави – членки на Организацията на обединените нации са поканени за членство. Целите на агенцията са подкрепа за правителствата при разработка на политики и планове за действие за оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни източници и развиване на енергийна ефективност, разработване на изследвания и анализи за потенциала на възобновяемите енергийни източници в държавите, консултиране на международни организации, обучение, информационни кампании, трансфер на технологии. Основният бюджет на агенцията ще се осигурява от вноски на държавите членки, изчислени на базата на скала на ООН, отчитайки брутния вътрешен продукт и населението на страната. При осъществяването на дейностите си агенцията ще работи в съответствие с целите и принципите на ООН за мир и международно сътрудничество. Като страна – членка на Европейския съюз, поела отговорностите за изпълнение на амбициозната политика на Европейския съюз за значително повишаване дела на възобновяемите енергийни източници в общото енергопотребление, както и с оглед на водещото положение на България България в областта на енергетиката на Балканския полуостров, страната ни пое ролята на съучредител на Международната агенция за възобновяема енергия. Същевременно домакинството на един от регионалните офиси на агенцията ще позволи на България от една страна да се възползва по-пълноценно от капацитета на офиса, а от друга – ще улесни по-тясното и ефективно сътрудничество с държавите от региона. След изслушването на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което Комисията по външна политика и отбрана прие с единодушие следното становище:

желаещи народни представители да вземат отношение? Няма. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия. Гласували

Народното събрание приема на второ четене: „ЗАКОН за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия, № 902-02-14, внесен от Министерския съвет на 19 ноември 2009 г. Член единствен. Ратифицира Устава на Международната агенция за възобновяема енергия, подписан на 26 януари 2009 г. в Бон, Федерална република Германия.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на второ гласуване Законопроекта за ратифициране на Устава на Международната агенция за възобновяема енергия с неговия член единствен.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Позволете да ви представя: на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения На свое редовно заседание, проведено на 16 декември 2009 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. На заседанието присъстваха господин Костадин Манев – председател на Патентно ведомство и госпожа Мариана Рашева – директор на дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” в Патентното ведомство. Законопроектът беше представен от господин Костадин Манев. Предложените в законопроекта изменения и допълнения са породени от необходимостта от промяна в режима на експертиза на заявките за регистрация на марки, породена от трайното установяване на пазарните обществени отношения в Република България и от уеднаквяване на правния режим в страната с практиката на ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн), администриращо марката и дизайна на Общността. Промените, които се предлагат, могат да бъдат групирани в две основни направления: промени, засягащи общите положения в Закона за марките и географските означения и промени, регламентиращи регистрацията на марките (Глава втора) втора) – основанията за отказ на регистрацията на марка, разпореждането с правото върху марка, заличаването и отмяната на регистрацията, прекратяване на производството за регистрация на марка и др. Що се касае до общите положения в Закона за марките и географските означения, подробно са разписани данните, които се съдържат в държавния регистър на марките и държавния регистър на географските означения, които се водят и поддържат в Патентното ведомство. Изрично се предвижда, че споменатите регистри са под формата на хартиен носител и на електронна база данни и се публикуват на официалната интернет страницата на Патентното ведомство. Законопроектът предвижда също така досието, което се поддържа в Патентното ведомство за всяка марка и географско означение, да се води освен на хартиен и на електронен носител. Измененията и допълненията, предлагани в Глава втора се свеждат до следното: добавено е ново абсолютно основание за отказ за регистрация на марка, съгласно което не се регистрира марка, която съдържа отличителни знаци, емблеми или гербове, различни от тези, обявени в Парижката конвенция и представляващи особен обществен интерес; подробно и изчерпателно е описано какво се включва в понятието „по-ранна марка”. Тези промени се налагат след присъединяването на страната ни към Европейския съюз, когато над 350 хил. марки на Общността автоматично разпространиха действието си на територията на предвиждат се и нови основания за отказ на регистрацията с цел да се предотврати недобросъвестното заявяване на марка от агент или представител на действителния притежател на марката и да се избегне така наречената „кражба” на марки; предвидени са изменения относно „заличаване на регистрацията”, които се свеждат до създаване на нова разпоредба, която изрично посочва лицата, които в различните хипотези могат да подадат искане за заличаване; разписана е подробно процедурата по опозиция на заявката за регистрация на марка, като с нея най-общо се дава възможността за възражение срещу регистрацията на марка от притежателите на по-ранни права. Предвидено е нормите, регламентиращи тази процедура, да влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в „Държавен вестник”. Това се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересованите среди, които са адресати на закона и които следва да приспособят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на политиката на конкурентните правни субекти. Тук следва да се отбележи, че понятието „опозиция” в смисъла, в който е употребено, е непознато за българската правна система и следва да се прецизира; предвидени са и промени по отношение на сроковете за извършване на определени действия от заявителя на марка – за представяне на документите по заявката на български език и за заплащане на такси. Сроковете са съкратени поради факта, че това са действия, които не се характеризират със сложност и не се изисква продължителен период от време, за да бъдат осъществени, а също така и с цел да се ускори производството по регистрация, гарантиращо правна закрила на марката; предвидено е удължаване на срока за вземане на решения по исканията за отмяна и заличаване на регистрацията на марка, обусловена от това, че становището по искането се подготвя от състав от петима държавни експерти, като в голяма част от случаите се преценяват огромни по обем и сложност доказателства и често се налага страните да предоставят допълнителни такива; - отпада необходимостта от процедура по определяне на марка като общоизвестна или ползваща се с известност. Тази процедура е предвидена като част от процедурата по опозиция и заличаване на марка. Мотивите за това са, че определянето на марката като общоизвестна или ползваща се с известност следва да се извършва при възникване на конфликт между поне две страни и в дадения спор да се прецени дали една марка има такива качества спрямо по-късната марка. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения ще се отговори на очакванията на потребители на системата, като се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на марките на територията на Република България с този, предвиден в Регламент № 207/09 за марката на Общността и в значителна част от страните – членки на Европейския съюз. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 14 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, внесен от Министерския съвет.” Благодаря ви.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое редовно заседание, проведено на 26 ноември 2009 г., Комисията по правни въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 16 ноември 2009 г. Законопроектът беше представен от госпожа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” в Патентното ведомство. Тя изтъкна, че Законът за марките и географските означения е в сила от 15 декември 1999 г. и съществува съществува необходимост от промяна в режима на експертиза на заявките за регистрация на марки, породена от трайното установяване на пазарните обществени отношения в Република България и от уеднаквяване на правния режим в страната с практиката на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, администриращо марката и дизайна на Общността. Посочено беше, че промените, които се предлагат със законопроекта, могат да бъдат групирани в две основни направления, а именно промени, засягащи общите положения, и промени относно материалноправните норми, регламентиращи регистрацията на марките - основанията за отказ на регистрацията на марка, разпореждането с правото върху марка, прекратяване, заличаването и отмяната на регистрацията и производството, което се развива в Патентното ведомство по дадена заявка за регистрация на марка. В законопроекта подробно са разписани данните, които се съдържат в Държавния регистър на марките и в Държавния регистър на географските означения. Предвижда се регистрите да се водят на хартиен носител и като електронна база данни, както и да се публикуват на официалната интернет страница на Патентното ведомство. В съответствие с чл. 7, ал. 1, буква „и” от Регламент № 207/09 на Съвета от 26 февруари 2009 г. за марката на Общността е добавено ново абсолютно основание за отказ за регистрация, съгласно което не се регистрира марка… Навсякъде в законопроекта след думите „Официалния бюлетин” следва да се добави „на Патентното ведомство”, тъй като това е изразът, който се използва в закона. В § 5 относно чл. 7, в изречение първо думата „официалната” следва да отпадне като излишна, тъй като Патентното ведомство е национален държавен орган и не би следвало да има неофициална страница. В изречение второ думите „Те са под формата на хартиен носител и на електронна база данни” е добре да се заменят с „Регистрите се водят на хартиен носител и като електронна база данни”.

В § 11, ал. 2 и 3 биха могли да се обединят и се нуждаят от прецизиране, тъй като „обезпечителните мерки се налагат незабавно”, а не „налагането им се извършва незабавно”, а думите „обезпечителните мерки” следва да се заменят с „обезпечителната мярка”, поради това, че съгласно ал. 1 може да се наложи само една обезпечителна мярка. В ал. 4 и 5 думите „в Патентното ведомство” трябва да отпаднат, тъй като Държавният регистър на марките, съгласно чл. 5, се поддържа от Патентното ведомство. В § 15 относно чл. 26 в ал. 6 думите „по негова молба” би следвало да се заменят с „по негово искане”, така както е направено в останалите текстове на закона. С измененията и допълненията се предлага да отпадне експертизата по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, и да се замени с опозиционна система. В § 24 е развита опозицията срещу регистрацията и производството по опозиция. Терминът „опозиция” се използва в чл. 42 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно марката на Общността. Тук следва да се обърне внимание обаче, че в „Официален че в „Официален вестник” на Европейския съюз понятието „опозиция” навсякъде е преведено като „възражение” и този превод е задължителен. Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове „разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език”. Следва да се има предвид и че в чл. 36 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове е посочено, че „отклонения от общоупотребимия български език се допускат, само ако се налагат от предмета на акта, като чужди думи и изрази се използват само, ако са станали трайна съставка на българския език или не могат да бъдат заменени с български”. Понятието „опозиция” в смисъла, в който е употребен, е непознато за българската правна система, поради което би следвало законодателят да се придържа към официалния превод на документа. В случай, че думата „възражение” се използва в закона в друг контекст, като например в чл. 37, ал. 4, то следва на тези места да се замени с подходяща синонимна дума. В § 31, чл. 45, ал. 4 и § 32, чл. 46, ал. 6 следва да бъдат уеднаквени, като думите „упълномощен” и „упълномощения” се заменят с „оправомощен” и „оправомощения”, поради това, че се касае за действия на държавен орган. В § 33 редакцията на чл. 47, изречение първо е тромава и неясна и изречението е добре да се прередактира. В § 43 посоченият регламент следва да се изпише с пълното му наименование, така както е обнародван в „Официален вестник” на Европейския съюз, като се посочи броят и денят на обнародването му.

В § 51 думата „закона” да се замени с „този закон”, тъй като се има предвид изменителният закон. В § 52 следва да се посочи броят и годината на „Държавен вестник”, който Законът за патентите и регистрацията на полезните модели е обнародван, както и броят и годината на „Държавен вестник”, в който са обнародвани измененията и допълненията му, като думите „предприема действия за обнародването му” се заменят с „го обнародва”. Комисията по правни въпроси със 17 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще ви запозная с доклада на комисията относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерския съвет на 16 ноември проведено на 25 ноември 2009 г., Комисията по културата, гражданското общество и медиите обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения, № 902-01-44, внесен от Министерски съвет на 16 ноември 2009 г. На заседанието присъстваха Костадин Манев – председател на Патентно ведомство на Република България, госпожа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” на Патентно ведомство. Законопроектът бе представен от господин Костадин Манев. Законът за марките и географските означения е приет през 1999 г. Промените в закона се предлагат във връзка с уеднаквяване на правния режим в страната с практиката на Патентното ведомство за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн), администриращо марката и дизайна на Европейската общност. Промените могат да бъдат групирани в две основни направления: промени, засягащи общите положения в Глава първа от Закона за марките и географските означения; - промени относно материалноправните норми, регламентиращи регистрацията на марките в Глава С тези промени се цели синхронизиране с режима, въведен с Регламент (ЕО) № 207/2009 г. относно производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на марка. В тази промяна за регистрация на марката – от експертиза по същество, извършена служебно от ведомството на базата на основанията, залегнали в чл. 11 и чл. 12 от закона, се преминава към опозиционна система. Така се премахват пречките пред свободното движение на стоки и предоставяне на услуги на територията на Европейската общност. По този начин ще бъде облекчен процесът при придобиване на изключителни права върху марките като средство за пазарна реализация и реализация на икономическите интереси на българския бизнес. След проведената дискусия Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 16 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Във връзка с разискванията в залата по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения моля да бъде гласувано допускането в залата госпожа Маргарита Недялкова – заместник-председател на Патентното ведомство, и госпожа Мариана Цвяткова – директор на дирекция в Патентното ведомство.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 17 декември 2009 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-55, внесен от народните представители Емил Радев, Искра Фидосова и Александър Ненков на 11.12.2009 г. Законопроектът бе представен от вносителя – господин Емил Радев. Той изтъкна, че с приемането на ГПК е отпаднала съществуващата забрана, недопускаща принудително изпълнение срещу общини, като по този начин се стеснява кръгът на субектите, по отношение на които не се допуска изпълнение на парични вземания, единствено до държавни учреждения. По отношение на общините и бюджетно субсидираните заведения забраната за принудително изпълнение бе ограничена по отношение на средствата по банковите им сметки, постъпили като субсидия от републиканския бюджет. За останалото имущество на общините – частна общинска собственост се прилага общият ред по ГПК. Между двата режима на принудително изпълнение на парични вземания – срещу държавни учреждения и срещу общини, съществуват съществени различия, които поставят в привилегировано положение държавните учреждения. С възможността да се налага запор върху банкови сметки на общините от страна на съдебните изпълнители значително се затруднява работата им и възможностите им да оказват публични услуги на гражданите. С предложения законопроект се цели уеднаквяване на режима на принудително изпълнение за държавни учреждения и общините и осигуряване нормалното функциониране на общините по отношение на дейностите по предоставяне на публични услуги. На заседанието присъства господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Национално сдружение на общините в Република България. Той изтъкна, че внесените промени са в резултат на искане от общините и се надява на подкрепа на законопроекта. С блокирани сметки в момента са общини Бобов дол и Карлово, което води до невъзможност да изпълняват задълженията си. В дискусията госпожа Колева изказа становище да се ограничи приложното поле на разпоредбата – сметките да не се запорират, но имуществото – частна общинска собственост, може да бъде обект на принудително изпълнение. Общината като субект сключва договори, тегли кредити и няма причина да бъде привилегирована. Господин Бисеров се изказа, че държавата и общините трябва да бъдат равнопоставени. Господин Благой Станчев поясни, че сметките с държавни трансфери са защитени, но общинските дейности се финансират от местните приходи и при запориране на сметките на общината, тя не може да изпълнява дейностите си. Според господин Лазаров трябва да се намери такъв баланс, че кметовете да не трупат задължения, от които фирмите да страдат, а в някои случаи водят и до фалит. Изменения в тази посока са били дискутирани и в Четиридесетото Народно събрание. Във връзка с тях се поставя принципният въпрос, ако бъдат приети, кой ще поеме ангажимента да изплати паричното вземане, защото в случаите на неизпълнение на задължение от бюджетно учреждение, България вече е осъждана в Страсбург. Следователно предложените изменения може би налагат в републиканския бюджет за всяка следваща година да бъдат предвиждани средства за изплащане на дългове на общини. А ако това е така, не означава ли, че се разширява самостоятелността на общините за сметка на тяхната отговорност? Комисията по правни въпроси предлага по правно-техническото оформление на законопроекта, както следва:

Параграф 3 няма характер на преходна разпоредба, поради което наименованието на подразделението на закона да се измени така: „Заключителна разпоредба”. След проведената дискусия с 15 гласа „за”, без „против” и 2 гласа „въздържали се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-55, внесен от народните представители

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Налагането на приемане на такива промени в Гражданския процесуален кодекс стана ясно от срещата в края на м. ноември 2009 г. между Националното сдружение на общините и премиера господин Борисов. Там именно бяха изказани случаи на зачестили запори по сметки на общините, които в много голяма степен затрудняват дейността им по предоставяне на обществени услуги на гражданите. До м. март 2008 г. на практика действаше разпоредбата на стария Гражданско-процесуален кодекс, където общините и държавните учреждения бяха с изравнени правомощия и беше забранено принудителното изпълнение спрямо техни имущества. С приемането на новия Гражданско-процесуален кодекс и сега действащият през 2007 г., който влезе в сила м. март 2008 г., на практика защитени от принудително изпълнение останаха само държавните учреждения, като общините бяха изкарани от императивната забрана за образуване срещу тях на принудителни изпълнения като забраната остана само за сметките, по които се сметките, по които се привеждат субсидиите. С това до голяма степен зачестиха случаите на запор по сметките, да не говорим, че зачестиха и други случаи. В община Пловдив например имаме случай на придобиване на 100% на дяловете на едно общинско еднолично еднолично дружество с ограничена отговорност с активи за 2-3 млн. лв. за дълг около 50 хил. лв. хил. лв. Това наложи вкарването на тези промени и отново изравняване на режима както за държавното учреждение, така и за общините, което ще позволи на общините да действат нормално в условията на криза, а също така това ще доведе и до невъзпрепятстване на възможностите им да участват в европейските програми, защото в момента се изискват и средства за съфинансиране от страна на общините, а при блокиране на техните банкови сметки това може сериозно да възпрепятства и тази тяхна дейност. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Радев. Има ли народни представители, които искат да вземат отношение по предлаганите промени в ГПК?

разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. Законопроектът е с вносител Министерски съвет. Разпределен е на водещата Комисия по околната среда и водите и съпътстващи комисии по земеделието и горите и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Постъпили са доклади комисии. Със становището на Комисията по околната среда и водите ще ни запознае нейният председател госпожа Искра Михайлова. Имате думата, госпожо Михайлова.

организми, № 902-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2009 г. На свое редовно заседание от 10 декември 2009 г. Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми. На заседанието присъстваха представители на Министерството на околната среда и водите: заместник министър Евдокия Манева, Бойко Малинов – началник на отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване”, Райна Хардалова – началник на отдел „Биологично разнообразие”, Дарина Тодорова – младши експерт, Татяна Султанова – младши експерт, и Красимира Аврамова – директор на дирекция „Мониторинг на околната среда”; на околната среда”; на Министерството на земеделието и храните: Ивелин Ризов – държавен експерт в дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните”, на Министерството на здравеопазването – госпожа Цвета Георгиева – ръководител на Националната референтна лаборатория по генно модифицирани храни. На заседанието на комисията присъстваха представители на граждански и неправителствени организации: от Екологично сдружение „За земята” – господин Тодор Славов, госпожа Светлана Николова – от Сдружение „Агролинк”, Илиян Илиев – от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Албена Симеонова от „Еко Биоразнообразие”, Илия Цонев – председател на Пчеларския съюз, и Илия Немски – член на Пчеларския съюз. Освен това присъстваха: Димитър Джилянов, Калоян Костов и представители на „Агробиотехнопарк „Български биотехнологичен информационен център”. От името на вносителите законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от заместник министър Евдокия Манева. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми цели постигане на пълно съответствие на националното законодателство с нормите на Европейската общност като се предлага отстраняване на констатирани неточности и непълноти при транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и на Директива 2001/18/ЕС относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща директива на Съвета 90/220/ЕИО. законопроекта са отразени писмените коментари на Европейската комисия, изпратени до Министерството на околната среда и водите през април 2009 г., относно транспонирането на Директива 98/81/ЕО, изменяща Директива 90/219/ЕИО, във връзка с започване на процедура за нарушение на чл. 226 от Договора за създаване на Европейската общност. Измененията и допълненията в законопроекта могат да бъдат групирани в три основни направления: І. Отстраняване на несъответствия и въвеждане на липсващи разпоредби от директивите, като: - по строги предпазни мерки при съмнение за класифициране на работата в контролирани условия и изключенията от правилото; - при определени условия работата в контролирани условия от клас 1 и 2 да започне или да може да продължи без издаване на разрешение от компетентния орган; потвърждение на крайното класифициране на работата в контролирани условия от министъра на околната среда и водите; - провеждане на консултации и формиране на страни членки, които могат да бъдат засегнати при авария и подаване на определена информация на Европейската комисия; при оттегляне на заявление от заявител – запазване поверителността на предоставената от него информация; - отмяна на някои общи забрани относно определени селскостопански култури и определени територии; въвеждане на ограничения или забрани въз основа на нова или допълнителна информация след издаване на разрешителното; - разпоредби, свързани с докладването пред Европейската комисия; - унифициране на прага за допустимост относно съдържание на генно модифицирани организми, за което не се изисква специално етикетиране.

С пълната хармонизация се отменят някои текстове на действащите закони за генетично модифицираните организми и ветеринарномедицинската дейност. По-същественото за отменените текстове е: отстраняването на несъответствия с изискванията на Директива 2001/18/ЕС за съзнателно пускане на генномодифицирани организми и отменяща директива на Съвета 90/220/ЕИО; отстоянията на 90/220/ЕИО; отстоянията на полета, засети с генетично модифицираните организми, които се определят в условията на разрешителното за всеки конкретен случай; предоставяне на гаранции за обществено достъпност и други.

и тези на директивите, с което се прецизират текстовете, разпоредбите се редактират и допълват с цел постигане на точно и недвусмислено транспониране на европейските директиви в българското законодателство. Според представителя на Министерството на околната среда и водите законопроектът е обсъждан в специално назначена за целта комисия, в която са били представени различни гледни точки по въпросите от представители на Министерството на земеделието и храните и от неправителствени организации, като проектът е бил одобрен. Подготвен е бил и по суров вариант за изменение и допълнение на закона. От него е взета минимална част от измененията. Всички принципни изменения досега са подкрепени при различни обсъждания на различни етапи при подготовката на закона. Представителите на Министерството на земеделието и храните и на Министерството на здравеопазването посочиха, че са представили свои становища по законопроекта и те са били отразени в предложения в комисията текст. След информацията от официалните държавни институции се пристъпи към обсъждане на законопроекта в комисията, при което най активни бяха представителите на неправителствените организации и гражданския сектор. Изказвания направиха госпожа Албена Симеонова – биофермер, представител на Асоциацията на биоземеделците в България, която направи дълго обяснение за генетично модифицираните организми и опасността да се смесят в природата. природата. Тя отправи забележка, че фермерите в страната не са включени при дискусията по този законопроект. Бяха направени конкретни предложения по отношение на параграфите в законопроекта, засягащи членове 79 и 80 от сега действащия закон, които третират забрани за култивиране на генно модифицирани организми при някои култури и отстоянията между полетата, засети с генно модифицирани култури или конвенционални и биологични култури. Отношение взеха представители на Екологично сдружение за земята, земята, член на Комисията по генно модифицирани организми към Министерството на околната среда и водите; също така представители на Сдружение „Агролинк”, Коалиция „За да остане природа в България”. Според повечето представители на неправителствения сектор действително е необходимо преразглеждане на законопроекта и широка обществена дискусия, която до този момент не е направена. изказвания от господин Илия Цонев – представител на пчеларския бранш, който изказа опасения за намаление на пчелните популации от употребата на генно модифицирани организми и предложи да се отложи приемането на закона. закона. Всички членове на комисията да се запознаят много добре предимно с пасивите на генно модифицираните организми. Господин Илиев от Обществения център за околна среда и устойчиво развитие предложи да се даде гласност на проведените полеви опити досега за въвеждане на генномодифицирани организми. Господин Георги Божинов, като представител на комисията, даде отговор по отношение появата на повлияни семена и защо никой не е поискал разрешение. Той предложи да се помисли дали да бъдат толкова рестриктивни текстовете и да се редактира тази част от текста, но в никакъв случай да не се отменя цялата й част. Обсъжданията продължиха с изказвания на господин Борислав Великов, господин Димитър Женомов от Биотехнологичния информационен център на „Агробиотехпарк” – София, и от „АгроБиоИнститут”, които апелираха за внасяне на синхрон на националното законодателство с това на Европейската общност, като в някои от изказванията се посочиха се посочиха недостатъците на закона, приет от 2005 г., като бяха дадени примери от страни като Швейцария, Германия, Франция и др. водещи фармацевтични фирми, които работят с генно модифицирани организми. Бяха отправени питания от господин Огнян Пейчев за това как е решен въпросът с генно модифицираните организми в съседните за България страни, а също така от господин Лъчезар Тошев, който даде пояснения какво какво е състоянието с генно модифицираните организми и предложи да не се отваря така широко вратата за работа с тях, защото това може да доведе до непредвидени последици. Изказвания направиха отново господин Георги Божинов, господин Иван Алексиев, госпожа Искра Михайлова. Изказванията бяха в двете противоположни посоки – пълно приемане на законопроекта и в другата посока разсъждения по отношение на някои от позициите на проекта, като голяма част от комисията се обедини около това, че предложените промени за генно модифицирани организми в контролирана среда съответстват на законодателството на Европейския съюз и могат да бъдат приети в предложения законопроект. Що се отнася до освобождаването на генно модифицирани организми в свободна страна, позициите и на членовете на комисията се разделиха. Отношение по въпроса взеха господин Петър Курумбашев, господин Джевдет Чакъров,

Въз основа на представените мотиви и проведената дискусия Комисията по околната среда и водите след проведено гласуване с 9 гласа „за” 6 „против” и 1 „въздържал се” подкрепи законопроекта и изрази следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми № 902-01-50, внесен от Министерски съвет на 27 ноември 2009 г. като обосновани предложения на Комисията за прецизиране на текстовете се направят между първо и второ гласуване.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря. С доклада на Комисията по земеделието и горите ще ни запознае председателят на комисията госпожа Десислава Танева.

Уважаеми колеги, представям на вашето внимание „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 902-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2009 г. Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 9 декември 2009 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, внесен от Министерския съвет. В работата на комисията взеха участие представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, неправителствени организации и експерти. Госпожа Мариана Николова, директор на дирекция „Правно-нормативни дейности” в Министерството на земеделието и храните изрази от името на министерството принципната подкрепа за законопроекта, както е внесен в Народното събрание. Госпожа Клементина Денева - главен секретар на Министерството на околната среда и водите представи мотивите на законопроекта. Тя изтъкна, че законът е приет 2005 г., когато България е в процес на присъединяване, а не държава членка. Към днешна дата България е държава членка и е длъжна да спазва изискванията на Европейската комисия в цялост. Госпожа Денева подчерта, че от месец април има наказателна процедура за непълноти при транспониране в националната законодателство на Директива 98/81/ЕО, относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия, Тя подчерта, че има и редица констатирани несъответствия от страна на Европейската комисия в Закона за генетично модифицираните организми относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми.

че не бива да отпада чл. 80, по силата на който се забранява освобождаването на генетично модифицирани организми в териториите, включени в Националната екологична мрежа, както и в прилежащите им територии, обхващащи 30-километров пояс около тях. Аргументът е, че България е втората страна в света по биологично разнообразие в местата от „Натура 2000” има ред, с който се допуска човешка дейност, а с този законопроект се премахва режима ограничаващ появата на нещо, което може да води до модификация на предмета на защита. Народният представител Юнал Тасим изрази ясната си позиция за неподкрепа на законопроекта. Той изтъкна, че този законопроект следва да бъде разглеждан от Комисията по земеделието и горите, а не от Комисията по околната среда и водите. Той смята, че законопроектът не следва да бъде подкрепян и това е уникалният шанс на България да остане такава с цялото си биологично разнообразие. Счита, че решенията по този законопроект са политически и при обсъждането следва да бъдат ангажирани министрите на земеделието и храните и на околната среда и водите. Господин Тасим призова за защита на българското земеделие с аргумент, че в САЩ има цели щати като буферни зони, а в България буферните зони са до 100 м. Д-р инж. Светла Николова, представител на коалиция „Да остане природа в България”, изрази притеснения относно политиката, която се предприема в областта на генетично модифицираните организми. Тя счита, че сега действащият закон е в съответствие с приоритетите на страната, интересите на българския земеделски производител и българския потребител. Госпожа Николова се обяви против предложението за отпадане на чл. 80. иска между двете четения на законопроекта да се внесе допълнителна забрана за отглеждане на монсантовия хибрид МОН 810. Госпожа Николова подчерта, че този хибрид на „Монсанто” е забранен в 6 държави членки, които са хармонизирани изцяло с европейското законодателство. Господин Илия Цонев от Съюза на пчеларите изрази становище, че приетите със закона разстояния са формални. Той счита, че е невъзможно съвместното съществуване на биологичното и конвенционалното земеделие с отглеждането на генетично модифицирани култури, тъй като няма граница за разпространението. Той подчерта, че България е втората страна по биологично разнообразие след Тибет и има шанса да бъде водеща в производството на биологични продукти, а това са продуктите, които се търсят в световен мащаб. Госпожа Албена Симеонова, представител на Асоциацията на биологичното земеделие в България заяви, че при приемането на такъв важен законопроект следва да има широка обществена дискусия. Намесата в природните закони е нещо опасно и непредсказуемо, защото генно модифицираните организми не могат да се получат по естествен начин в природата. От асоциацията изразиха ясната си неподкрепа за отпадането на чл. 52, ал. 2, и членове 79 и 80. С предложеното отпадане на чл. 52, ал. 2 се създава възможност за отглеждане в непосредствена близост на генно модифицирани организми и органични култури без буферна зона. С оглед на това има реална опасност при опрашването, генетично модифицираните култури да замърсят органично отглежданите. На практика контролирането на този процес е невъзможно. С оглед на това, предложението за отмяна на чл. 52 ал. 2 трябва да се прецизира. Народният представител Стоян Гюзелев изрази становище, че при второто четене на законопроекта в Комисията по околната среда и водите следва да се вземе мнението на изтъкнати учени в областта, като доц. Божинов – декан на Аграрния факултет в Пловдив, проф. Иван Минков – декан „Микробиология” в Пловдивския университет, Геновева Начева Института по микробиология на БАН, акад. Атанасов и други. Гюзелев уточни, че държавите имат различно отношение към генетично модифицираните организми, приемат ги в различна степен, някои изцяло ги отричат, но е факт, че тези продукти се отглеждат от 13 млн. фермери. Той даде пример с Испания, която е с най-голямо биологично разнообразие, произвежда плодове и зеленчуци предимно за Европа и различните видове земеделие се развиват успешно. Народният представител Димитър Аврамов подчерта, че проблемът е дискусионен, но законодателството трябва да се либерализира. Генетично модифицираните организми съществуват и се използват в много държави и ако България не либерализира отглеждането им ще постави земеделските производители в неизгодно положение, тъй като в условията на Общия пазар, този който произвежда с по-ниска себестойност е по-конкурентноспособен. Той изрази принципна подкрепа за законопроекта. След станалите разисквания и като взе предвид направените предложения, Комисията по земеделието и горите с 13 гласа „за”, 5 – „против” и без „въздържали се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, № 02-01-50, внесен от Министерския съвет на 27 ноември 2009 г.” Благодаря, госпожо Танева. Със становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове ще ни запознае председателят на комисията народният представител Светлин Танчев. Имате думата, господин Танчев.

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 9 декември 2009 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие: Клементина Денева – главен секретар на Министерството на околната среда и водите, и Райна Хардалова – началник отдел „Биологично разнообразие” в Министерството на околната среда и водите. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в пълно съответствие с Директива 98/81/ЕО на Съвета от 26 октомври 1998 г. за изменение на Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (Директива 98/81/ЕО) и с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета. Една част от измененията в законопроекта са в областта на работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия. Те имат за цел пълно и точно отразяване на изискванията на Директива 98/81/ЕО, 98/81/ЕО, съобразявайки се с изискванията на Европейската комисия, която е започнала процедура по установяване на нарушение през април 2009 г. В тази връзка и в съответствие с чл. 5, § 4 от Директива 98/81/ЕО в законопроекта се предвижда прилагане на по-строги мерки в случаите, в които има съмнение към кой клас да бъде класифицирана работата в контролирани условия и изключенията от това правило (чл. 18 от законопроекта). В законопроекта е уредена възможността при определени условия работата в контролирани условия от клас 1 и 2 да започне или да продължи да се извършва, без да се иска издаване на разрешение от компетентния орган. Със законопроекта се предвижда потвърждаване от министъра на околната среда и водите на крайното класифициране на работата в контролирани условия, извършено от заявителя. В съответствие с чл. 14 и чл. 16 от директивата се предвиждат разпоредби за провеждане на консултации и информиране на други държави членки, които могат да бъдат засегнати в случай на авария, както и предоставяне на определена информация на Европейската комисия (в чл. 37 се създава нова алинея 1). Важен момент в законопроекта представлява запазването на поверителността на информацията, предоставена от заявителя при оттегляне на заявлението (в чл. 104 се създава нова алинея 4). В законопроекта също се правят изменения в съответствие с чл. 23, § 1 от Директива 2001/18/ЕО, свързани с въвеждането на ограничения или забрани относно употребата или продажбата на генетично модифицирани организми в резултат на нова или допълнителна информация, или въз основа на нови или допълнителни научни знания (чл. 75 от законопроекта). Законопроектът съдържа и изменения, свързани с отмяната на разпоредби, уредени в Регламент 1946/2003, както и на някои текстове от Закона за ветеринарномедицинската дейност. В заключение може да се каже, че Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми е насочен към постигане на пълно съответствие с Директива 98/81/ЕО на Съвета от 26 октомври 1998 г. за за изменение на Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета. Промените, които нямат отношение към правото на Европейския съюз, не му противоречат.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на разглежданата точка. Благодаря Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Народни представители, които имат желание да участват в разискванията по обсъждания законопроект? Заповядайте, господин Тошев. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми народни представители, Съюзът на демократичните сили и Синята коалиция като цяло няма да подкрепи предложения законопроект по причини, че в него се предлага да бъдат отменени сериозни ограничения, които бяха въведени благодарение на национален консенсус на практика през предходните години – от 2005 насам, които въвеждаха принципа на предпазливост при въвеждането на генетично модифицирани организми в околната среда чрез засяване на селскостопански култури и други подобни на територията на Република България. Ние не смятаме, че това че има определена директива означава, че, без да предприемаме никакви опити да я променим, трябва да приемаме и само да транспонираме всичко, което е включено в тази директива. България е член на Европейския съюз, а Европейският съюз не е Съветският съюз. Ние имаме 18 евродепутати, имаме глас в Съвета на министрите, имаме еврокомисар еврокомисар и ще имаме еврокомисар, така че имаме възможност да защитаваме нашите позиции в Европейския съюз. Това е позиция, която е свързана с нашето разбиране за европейското членство на България в Европейския съюз. В нашата страна има много широки обществени кръгове, които имат резерви към въвеждането на генетично модифицираните организми в околната среда. В момента, даже когато този закон се дебатира в Народното събрание, получаваме различни становища от организации и не само екологични, но и такива, които са свързани, примерно, с производство на етерични масла и дори, които изразяват загриженост за това, че отпадането на съответните ограничения, които се предлагат в закона, ще им създадат големи проблеми. Това се отнася и за тютюнопроизводството и пр., тъй като ние имаме в Раздел ІV „Забрани”, чл. 79 и чл. 80, че се забранява освобождаването в околната среда и пускането на пазара на следните генетично модифицирани организми – тютюн, лоза, маслодайна роза, пшеница и всички зеленчукови и овощни култури. И още, че се забранява освобождаването на генетично модифицирани организми в територии, включени в Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в прилежащите им територии, обхващащи 30-километров пояс около тях, а по отношение на генетично модифицирания памук прилежащата територия обхваща 400-метров пояс. От правителството се предлага тези текстове да отпаднат, както и при Преходната разпоредба, в която също така в § 4: на територията на страната се забранява извършването на генетични модификации с маслодайна роза, лоза и тютюн с изключение на научните изследвания при условията и по реда на Глава И втората алинея на § 4 забранява освобождаването в околната среда и пускането на пазара на генетично модифицирани животни. Ние не можем да приемем с лека ръка да отпаднат тези забрани, тъй като смятаме, че цитираните в тези текстове култури са от стратегическо значение за българския износ. Между другото се предлага да предлага да отпаднат цели раздели от закона – Раздел VІ „Несъзнателно трансгранично придвижване на генетично модифицирани организми”, Раздел V „Транзит”, в ал. 2 да отпаднат

на процедиране, защото към този въпрос трябва да подхождаме с много по-голяма предпазливост. Последиците след това можем да ги понесем всички и те да бъдат икономически последици. Защо в обществото има резерви към генетично модифицираните организми? Защото това не са обичайни организми, които се получават като нови сортове чрез кръстоска или чрез обичайните методи, които се прилагат. При тях гени от организми, които няма как да се срещнат и да се кръстосват, се пренасят от един организъм в друг. По този начин се цели съответният организъм да придобие нови качества. По време на този преход обаче се налага да се установи къде той е извършен успешно и къде – не. Затова към тези гени се добавят така наречените маркерни гени. Едни от тези маркерни гени са гените за антибиотична резистентност. По този начин, когато се извърши преносът, получените клетки се поставят в среда със съответствия антибиотик и там оцеляват тези, където този пренос е извършен успешно. Много добра идея, обаче какво се оказа преди няколко години? Това беше широко коментирано в цял свят. Доказа се, че вирусите могат да пренасят от царевица, която е генетично модифицирана, в бактерия, живееща в коремчето на пчела, тези гени за антибиотична резистентност. Това нещо се знаеше от биолозите, но това се доказа на практика. Оттам нататък остава въпросът след като този пренос е възможен и вирусите играят тази роля на вектори, пренасящи и тези гени, това може да се случи и с бактериите, живеещи в човек и той после да се окаже, че не реагира на съответните антибиотици при лечение. Затова в чл. 81 ние забранихме освобождаването в околната среда и пускането на пазара на генно модифицирани организми, съдържащи маркерни гени за антибиотична резистентност. Всички маркерни гени за антибиотична резистентност не са единствените маркерни гени. Има и други, които не са за антибиотична резистентност. За тях ние нямаме забрана. Но, какво ни предлага правителството в § 56 от новия законопроект? В чл. 81 думите се прередактират и текстът става: „Маркерни гени за антибиотична резистентност” се заменят с „гени за резистентност към антибиотици, който се използва в хуманната и ветеринарната медицина, когато съществува риск за човешкото здраве и околната среда”. Какво означава този текст? Че ще има маркерни гени, които са за антибиотична резистентност в генно модифицирани организми, които ще се пускат в околната среда в България, обаче към антибиотици, които не се използват в момента в медицината – хуманната или ветеринарната. Никой тук не постави обаче въпроса, че може да настъпи спонтанна мутация, така че тази резистентност да се промени към резистентност към друг вид антибиотици. Затова ние искаме тук категорично да се запази оригиналният текст на чл. 81 и ние да не се отказваме от това, че в България не могат да се освобождават в околната среда генетично модифицирани организми, съдържащи маркерни гени за антибиотична резистентност. Това е една специфична материя, но тя не е без значение, защото както вече ви казах, в обществото има сериозни резерви към генетично модифицираните организми. някои случаи може би неоснователно, в други случаи – основателно, тъй като пък се установи, че има алергии и други реакции към някои от продуктите, получени по този начин, но във всеки случай, когато хората спрат да купуват определени продукти, не желаят да купуват, цели отрасли в нашето селско стопанство ще бъдат поставени в много тежко положение и много хора могат да загубят препитанието си. Тези хора са от всички политически партии, така че аз не бил искал да политизирам въпроса и да казвам, че това се отнася само за тези или, че това се отнася само за онези. Ние не бихме искали това да се случи и смятаме, че тези въпроси трябва да бъдат разглеждани в диалог

се заявява, че те не са били потърсени при изготвянето на законопроекта, следователно не са взети предвид всички съображения, когато са били създавани тези текстове. Затова аз смятам, че не можем да подкрепим този законопроект на първо гласуване. Ако той все пак мине, тези текстове трябва да бъдат преразгледани много внимателно във водещата комисия. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Тошев. Заповядайте

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господин Тошев! Отпадането на тези забрани, много добре знаете, се налага от факта, че наличието на подобни общи ограничения, както е при нас, в нашия закон, въведени с този закон, влизат в противоречие с изискването преценката да се извършва за всеки отделен случай на генно модифициран ген което в случая е уредено точно с Директива 2001/18, където има и защитна клауза. И това, което казвате, че не е спазен принципът на предпазливостта – напротив. С тази защитна клауза точно се спазва принципът на предпазливостта и се прави оценка на риска на всеки един отделен случай, така че Европейският съюз наистина не е Съветският съюз, но ние имаме общо законодателство с Европейския съюз. Благодаря ви.

Уважаеми господин Алексиев, уважаеми дами и господа! Когато преди малко казах, че Европейският съюз не е Съветският съюз, имах предвид, че ние трябва да участваме активно в създаването на европейските регулации. Още повече, че съгласно Лисабонския договор от началото на тази година и парламентът има право на инициативи по този въпрос. Нашите пълномощия се засилиха значително с приемането на Лисабонския договор и бих желал ние активно да се възползваме от възможностите, които ни дава Европейският съюз. Това е нашето семейство. Аз не се съмнявам, че мнозинството от ГЕРБ ще прецени правилно тези възможности и ще се възползваме от тях. Ние смятаме, че това е в интерес на всички – да участваме, когато се създават тези директиви,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо министър! Бих искал да кажа, че това е изключително чувствителна тема, тема, защото става въпрос за храната, която евентуално би се консумирала. Освен това става въпрос за един много важен сектор от българската икономика – за земеделието. С промените в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми се предлага да отпадне забраната за отглеждане на генетично модифицирани организми на територията на нашата страна като цяло и, обърнете внимание, на териториите на защитените зони и зоните на Натура 2000, включително и за такива култури, както и господин Тошев

да бъдат забранени както за отглеждане и пускане на пазара, така и да бъдат отглеждани в лабораторни условия. В Четиридесетото Народно събрание тази забрана, с оглед на аргументи от страна на научната общност, беше беше преодоляна, и в лабораторни условия и за научни изследвания в сега действащия законопроект това е възможно. това е възможно. Наистина трябва да бъдем много отговорни и изключително внимателни, защото това са фундаментални въпроси – става въпрос за емблематични култури за нашата страна. Бих искал да обърна внимание, че даже само съмнение относно наличие на компоненти като генетична модификация по отношение на виното, на тютюна, на цигарите господин Тошев посочи за традиционното розово масло в нашата страна, което има добър прием - едва ли би се възприело, най-вече в рамките на Европейския съюз и в редица други страни, където има силно негативно отношение към генетично модифицирани организми.

на държавата, на правителството, на министъра на финансите, а предполагам, че това се споделя и от Министерството на околната среда и водите, за разширяване на външния пазар на земеделски продукти на базата на екологично отглеждане, тоест на биоземеделие. В случая наистина има сблъсък на тези намерения с предлаганите промени в Закона за генетично модифицираните организми. Бих искал да отбележа, че не е проведена достатъчно

В момента предлагам отново да чуем обществените нагласи, настроения и позиции и като народни представители, които отразяваме волята на обществеността, на всички граждани в републиката, да вземем съответно най-правилните решения и това да бъде приложено в законотворчеството, което в момента е обект на нашето внимание. Например ще дам за

Европейската комисия за непълно изпълнение на този наш ангажимент, но в случая, подчертавам, се отива много по-далеч. Има текстове, които трябва да бъдат хармонизирани, но не бива да се отива към пълна либерализация. Добре е да ползваме опита на страни от Европейския съюз по същия въпрос.

за забрана, и това се наложи, за отглеждане на генетично модифицирана царевица. Искам да кажа, че има опции, които трябва да бъдат максимално използвани, за да се постигне баланс и защита на нашите български национални интереси. Освен това в момента в Европейския съюз върви дебат за промяна в Директивата за генетично модифицираните организми в посока да се даде по-голяма свобода на страните членки, както посочи и господин Тошев, да вземат решения относно съобразно своите национални интереси и приоритети. Това е в интерес на Общността. Ние имаме едно от най-богатото биологично разнообразие в рамките на Общността, заедно с Испания, Гърция и нашата страна, и затова близо 34% от територията на страната ни е със защитени зони. Ето защо трябва да бъдем много внимателни и да прецизираме текстовете, така че да бъдат защитени в максимална степен българските национални интереси, и законодателството, което приемаме, да отговаря и на обществените нагласи, а в момента аз не виждам да има кой знае каква сериозна промяна с оглед на рестриктивния подход, който е съществувал и в предходните години, и към настоящия момент. Убеден съм, че ще вземем най-правилното решение. На този етап, надскачайки рамката на самото хармонизиране, отивайки в много по-голяма степен на либерализация, ние не бихме могли да подкрепим Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми в този вариант. Благодаря за вниманието.

Министър Караджова иска думата. Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми депутати! Искам да започна от двете изказвания на господин Лъчезар Тошев, когото дълбоко уважавам като професионалист, и на господин Чакъров, който е бил министър на околната среда и водите, с ангажимента за приравняване на нашето законодателство към европейското и от тяхното предложение как ние да направим промяна в европейското законодателство. Изненадана съм от начина, по който се предлага да стане това, а именно чрез нашия закон ние да променим европейското законодателство. Да, има пътища, по които това може да се случи, но това е чрез европейските депутати, които вие имате като представители в Европейския парламент, чрез европейските партии, които са членове на Европейския парламент. Не е начинът да променяме европейското законодателство, господин Тошев, в нашия парламент. Нашата задача в момента е като отговорни членове на Европейския съюз да приведем нашето законодателство към европейското. Едновременно с това можем по легалния начин, по който това се прави, начин, по който и други държави го правят - чрез Европейския парламент да се опитаме да променим това европейско законодателство. Що се отнася до

разпоредбите на този закон не се прилагат по отношение на пускане на пазара на генетично модифицирани храни, хранителни съставки, лекарства за хуманната медицина и ветеринарно-медицински продукти, които се състоят или съдържат ГМО, или комбинация от ГМО, генетично модифицирани фуражи ГМО за използване във или като фуражи. Тези неща се уреждат съответно със Закона за храните, Закона за лекарствените продукти, Закона за фуражите и Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Тоест това, което най-много плаши хората какво консумират, въобще не се засяга от промените, които ние предлагаме. Искам това да

от промените. Искам да ви припомня историята на приемането на този закон. Както бе споменато преди малко, единствената причина този закон да бъде приет от парламента през 2005 г. (преди това той беше разработен от професионалисти и предложен горе-долу във вида с промените, които ние предлагаме), е единствено членството ни в Европейския съюз. До 2005 г. в България нямаше никаква регулация на тази тема. Имаше една - бих казала - беззъба наредба на Министерството на земеделието, в която нямаше никакви ограничения. Към 2002-2003 г. се отглеждаха около

достатъчно инструменти да не се допусне нито един случай на пускане в околната среда, т.е. засаждане на генно-модифицирани растения, нито пък пускане на пазара. В резултат на тревогите на хората, че от утре започват че от утре започват да консумират неинформирано генно-модифицирани храни, ще кажа, че първо ще продължим с нашата разяснителна работа.

всеки конкретен случай, каквато е европейската процедура, да върви, както сега е записано – чрез Съвета на учените. Това са 15 хабилитирани учени, на които имаме основание да вярваме,

Това е най-висшата форма, която бихме могли да сложим како бариера. Нашата задача е да спазваме европейските правила, особено що се отнася до пускането на продукти на пазара.

в много голяма степен и България се възползва. Ние не можем да въвеждаме общи забрани, а трябва да спазваме процедури. Апелирам към вас да подкрепите проекта на това предложение. Оттам нататък относно промяната на европейското законодателство, това да стане много по-рестриктивно относно пускането на пазара на генно-модифицирани организми - както на европейския пазар, така и в околната среда. Нека това да стане чрез нашите депутати, които са в Европейския парламент, чрез партиите,

а както изисква процедурата – по конкретни искания, случай по случай. И те са забранени. Ако в България някой поиска, а в случая ние предлагаме нивото да се вдигне до ниво парламент, имаме пълното право да въведем съответната забрана.

Ще започна със свежата в съзнанието ви мисъл на госпожа Караджова, че този закон е разработен за нуждите на членството ни и че е бил направен предимно от професионалисти. Вярно е, че водещите български учени бяха ангажирани с разработването на този закон, но ако е вярно, че е разработен от професионалисти, точно толкова вярно е, че тогава депутатите не бяха статисти. И днес познавачите на тази материя помнят името на скромната, но достойна депутатка Теодора Литрова, помни се името на Лъчезар Тошев, помни се името на госпожа Манева, чиято е идеята за чл. 80, който днес отменяте, помни се приносът на господин Чакъров, споменава се сигурно - и с известно основание - и моето име Да, аз ще ви кажа какъв е моят принос точно в този закон, но не това е важното. Важното е, че законът стана резултат на един широк обществен, научен и политически консенсус. Законът безспорно е добър, работи без основание за съществени претенции от страна на бизнеса, на българската общественост, на неправителствените организации, и с малки изключения – на водещите български учени. Съгласен съм с идеите и обосновката, която направиха ораторите преди мен. От името на парламентарната група ще кажа, че въпреки редица необходими текстове, които въвежда този Закон за изменение и допълнение на закона, се правят няколко неприемливи на този етап изменения, които ни дават основание да решим и да ви уведомя, че сме решили нашата парламентарна група да не подкрепи закона. Най-напред искам да се спра на твърде експлоатираната спекулативно тема, че предстоят санкции от Европейската комисия и Европейския съюз. Повод ми даде вероятно грешка в становището, прочетено от Вас, госпожо Танева. Може да е грешка на стенографа, на записа... Главният секретар на Министерството на околната среда и водите поради своята компетентност не би могъл да каже, че спрямо България е стартирана наказателна процедура. Това изостри моето внимание, защото преди това ми беше направило впечатление в мотивите на Министерския съвет нещо твърде интересно. Във втория абзац в мотивите се говори не за стартирала процедура, а за писмен коментар от страна на Европейската комисия по повод на евентуално стартиране на процедура по чл. 226. Но това писмо и този коментар от 14 април е относно Директива 9881, която отменя Директива 9021. И така е написано в мотивите на Министерския съвет. А най-същественият рестриктивен пробив на същността на закона става въз основа на твърдение, че той не съответства на Директива 2001/18.

която, забележете, разрешаването на работата, употребата и продажбата на ГМО се извършва за всеки конкретен случай поотделно.

Там пише: „Необходимо е да се установят хармонизирани процедури и критерии за оценка за всеки отделен случай на потенциалните рискове, възникващи от съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда.” Аз искам да помоля народните представители които ще подкрепят закона, да ми намерят друг текст, който дава директно основание за твърдението, че в тази директива има императивно изискване да бъдат отменени членове 79 и 80. Нека който от вас е готов, ето я, ще я оставя тук, за да я ползва, освен тази обща препоръка, но, забележете, когато става дума за разрешаването, а нашата воля е била на определени територии и за определени растителни видове да не се дава разрешение за съзнателно пускане в околната среда, кой интерпретатор на волята на Европейския съюз ще намери в тези текстове директно препращане към онова, което пише в мотивите? Аз го моля и ако ми го покаже, ще смятам, че той гласува с главата си, а не с пръстовите си отпечатъци, което става все по-важно. Ето защо прекомерното позоваване на това, че са започнали съдебни процедури към България, че директивата изисква непременно тази промяна, която ни се предлага, да знаят, че има и други сериозни хора, които познават директивите и мислят с главите си. Още повече, че в чл. 16 на тази директива, правена преди 9 години пише в първата му част, че разпоредбите на настоящата директива не следва да накърняват националното законодателство в областта на екологичната отговорност. И пояснява защо. Така че Европейският парламент зачита, защитава и уважава когато има воля за суверенитет и обосновка на онова, което е национален интерес и което е национална особеност. Уважаеми колеги, кое приемаме в закона и кое не приемаме? В тази материя условно могат да се обособят три относително самостоятелни области. Първата е работата с генно модифицирани организми в така наречените контролирани условия от различни класове. Втората сфера е съзнателното пускане на пазара на генно модифицирани организми. И третата сфера е пускането им на пазара. Предлаганите изменения, усъвършенстваните текстове в съответствие с европейските изисквания в първата част са приемливи за нас. Те са рестриктивни, те са необходими, те прецизират написаното досега. За пускането на пазара няма да говоря. Най-красноречива е императивната в тази директива, която започнах да чета, постановка, че храна, която е допусната на европейския пазар и компонент на нея, не може да бъде спирана на националния пазар. Това е най-радикалната императивна мярка по отношение на третата сфера. Защо обаче втората – за съзнателното пускане в околната среда – е обект на лобиране, интереси и желание за радикална промяна? Винаги съм си задавал въпроса дали с генно модифицираните организми и култури светът ще може да реши проблема за глада, за прехраната и в известна степен за бедността?

Ако това беше така, териториите на бедните страни, страните, в които има глад и недоимък, щяха да бъдат използвани за разширяване географията на новите хибриди, които дават и по-високи добиви. Проблемът е в това, че бедните страни и техните производители не могат да купуват скъпите хибриди и затова териториите на по-развитите и платежоспособни страни са обект на интерес от фирмите и страните, вложили огромни средства в първия кръг – научното разработване на нови хибриди и генно модифицирани сортове. Именно затова е натискът територията и на България да бъде по-достъпна за тези хибриди. Знаете ли как с госпожа Манева някога написахме текста на чл. 80? Понеже волята беше България да е свободна от такива хибриди и генно модифицирани сортове, взехме картата на България, защитените зони по Закона за биологичното разнообразие и един кръг около тях с диаметър 30 км покриваше цялата територия на България. По този начин с този текст ние тогава я превърнахме като територия, недостъпна за тези хибриди. Сигурно това е било крайно. Сигурно трябва да направим промяна, но това не може да стане с механичното премахване на чл. 80, защото там става дума и за защитените територии, и за обявените вече в „Натура 2000” места като български принос към европейското движение. Не може да бъдем съгласни да се отмени и чл. 79. Защо предложихме българската роза да не може да се пуска в генно модифициран вид на българска територия? По много простия икономически факт, че по едно многолетно стечение на обстоятелствата климат, почва и растителен вид дават най-доброто в света розово масло и всяко генно модифициране и променяне на този вид може да ни лиши от това, което имаме. Същата беше обосновката на господин Чакъров за тютюна, други бяха факторите и основанията за лозата, за плодовете и зеленчуците. Ето защо, приемайки, че са необходими промените в първата сфера относно работата в контролирани условия, че не оспорваме сегашните изменения относно пускането на пазара, ние се противопоставяме на изменението относно съзнателното пускане на генно модифицирани организми Няма го това изискване в директивата, за което ни говорите. Не е необходимо да отпадат на този етап забраните на чл. 52, ал. 2, където се определят допустимите отстояния от отглежданите по природосъобразен начин продукти, както и забраните на членове 79 и 80, за които говорим.

наистина да направим едно сериозно обсъждане, да видим по-ясно какъв е общественият интерес, какви са претенциите на неправителствените организации, на пчеларски и други организации и да направим един текст, който е приемлив за обществото и достоен за отстояване в Европейския съюз. Иначе, и с това завършвам, искам да ви кажа, че като председател на комисията в предишния парламент аз познавам натиска на хората и организациите, вложили много пари за научни изследвания, на които са необходими територии,

Госпожо председател, господа народни представители! Аз не исках да репликирам господин Божинов, защото той направи много обстойно изказване, но струва ми се, че беше малко деликатен в тези обяснения. След като това е една материя, в която има много екологични проблеми, но и материя, в която има много големи финансови интереси, как ще обясните, господин Божинов, това, че хора, които са отстоявали една радикална позиция срещу допускането на генно модифицирани организми и това е намерило отражение в действащия закон, сега дори от позициите, които заемат – не по-малко влиятелни, не предлагат обратното решение? Дали те са променили на 180 градуса своето мнение, което иначе е било постоянно в течение на последните няколко години или трябва да търсим други обяснения, или просто са проявили отстъпчивост пред натиска или са се изкушили от този натиск? На този въпрос ми отговорете в края. Благодаря.

Ще повторя, че в края на своето изказване бях максимално откровен, че познавам този натиск и знам как се отстоява позиция. След 3-часов разговор с преводач на английски с господа от тази порода накрая единият от тях на чист български език каза: „Давайте да си вървим, с този няма да се разберем!” Благодаря. Има ли други народни представители за изказване? Госпожа Искра Димитрова Михайлова е заявила желание.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, дами и господа, колеги! По време на заседанието в Комисията по околната среда и водите, докладът от което старателно ви прочетох в началото на дебатите, аз бях от народните представители, които гласуваха против предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми. Гласувах против на заседанието на комисията

Първата причина е, че едно от основанията да ни бъде предложен за разглеждане такъв законопроект в този момент е уеднаквяването на българското с европейското законодателство. Основанията са разписани добре в мотивите през цитираните текстове от регламентите, с които трябва да се съобразим естествено. Съгласна съм, че когато говорим за ГМО в контролирани условия, ние можем да направим промени и подобрения в текстовете на сега действащия български закон, за да бъдем в съответствие с общото европейско законодателство. Когато обаче стане дума за освобождаване на ГМО в околната среда, тогава тази категоричност на изискванията на европейското законодателство не е точна. Защото всеки, който се интересува от проблемите, знае, че дори и в момента и в Европейската комисия, и в Европейския парламент, в специализираните комисии на Европейския парламент, в специализираните дирекции на Европейската комисия, говоря за дирекции „Околна среда” и „Здраве” и за други дирекции, текат дебати, провеждат се проучвания, събират се данни от всички страни членки, публикуват се междинни доклади на направените проучвания. Има едно общо категорично мнение на всички учени и ангажирани с тези проучвания. Нееднозначно се приемат в страните членки ГМО и особено тяхното свободно пускане в околната среда. Разглежда се връзката на хранителната верига, която влияе пряко на човешкото здраве,

Всеки, който се поинтересува, може да види и публикации, и становища на експерти и на членове на Европейския парламент, и презентации по това колко нееднозначни са позициите на страните – членки на Европейския съюз. Не е вярно, че само в България има рестриктивни закони, като страна – член на Европейския съюз. Не е вярно, че само срещу България може да бъде възбудена наказателна процедура. процедура. Нашето поведение ми напомня на времето, когато България не беше страна –член на Европейския съюз, и искаше непременно да изпълни абсолютно всички изисквания, за да можем да се преборим и да станем страна – член на Европейския съюз. Ние сме страна – член на Европейския съюз. Ние имаме право да отстояваме позиция в един общ дебат в рамките на Европейския съюз. Този дебат е много сериозен и това е втората причина, поради която считам, че внасянето на този законопроект във вида, в който го виждаме сега, е ненавременно. Неговото приемане в този вид би било престъпление спрямо българската природа. Има две тенденции в развитието и на земеделието, и на опазването на околната среда в Европейския съюз. Биологичното земеделие е това, за което настояват много от страните членки. Това, което получава сериозна подкрепа от структурните фондове на Европейския съюз, за което България залага много сериозни намерения в бъдеще. Как можем да постигнем развитие на биологичното земеделие тогава, когато в предложения ни законопроект има текст, който отхвърля сега действащ текст в действащия закон, според който не може да бъде издадено разрешително за генетично модифицирани посеви в съседство с полета с биологични насаждения. Текстът отпада. Това е един от параграфите, в които той отпада. Защо отпада? Нима ние се отказахме от биологичното земеделие? Или ние напълно неглижираме друг документ на Европейската комисия? Това са препоръките за държавни стратегии и насоки, публикувани още през м. юни 2003 г., за съвместното съществуване на различните видове насаждения, свързано с генетично модифицираните организми, насаждения от генетично модифицирани организми, конвенционални насаждения и биологични. специално издадена препоръка, в която има дефинирани принципи, половината от тези принципи са нарушени с предложения законопроект. Нарушен е принципът за правото на различните видове земеделие да се развиват на територията на една страна. Когато ние можем да неглижираме биологичното земеделие, за да развиваме генетично модифицираните организми, тогава ние не спазваме този принцип. Когато ние елиминираме с отпадането на текст от сега действащ закон ролята на Комисията за защита на потребителите по отношение на продукти, в които има генетично модифицирани организми, зачеркваме я, отпада, няма да действа тази комисия по отношение на тези продукти. Как защитаваме хранителната верига? Как защитаваме правото на развитие на различните видове земеделие и на продуктите, които се получават от различните видове земеделие? Колеги, законопроектът може да бъде приет на първо четене, но той има нужда от сериозно осмисляне и много сериозна работа, защото тук става дума за перспективата на България и за перспективата на основни клонове на българската икономика. Какво стана с развитието на селския туризъм? Какво стана с развитието на биологичното земеделие? Какво стана със специфичната роля на България като нова страна – член на Европейския съюз? Нима нашите 111 хиляди квадратни километра ще решат въпросите с изхранването на Европейския съюз или на други страни? Или може би след като ние решихме със Закона за биологичното разнообразие да отделим повече от 33% от територията си за защитени територии, сега с един друг закон ние правим абсолютно отстъпление и допускаме и тези защитени територии да бъдат заразени от генетично модифицирани организми. Това са моите основания. Обръщам се към вас с молба да ги обмислите. Надявам се, че ние ще намерим баланса и добрия тон тогава, когато става дума за толкова отговорни решения. Благодаря ви.

Смятам, че много ясно обясних каква е причината да преминем към приемането на този закон.

територията на целия Европейски съюз да няма никакви генетично модифицирани организми, нито храни. Имаме проблем. Проблемът е, че има ред, по който България трябва да предложи да се промени европейското законодателство. Когато ние сме кандидатствали за страна член, сме знаели какви са директивите. През 2007 г. предишното правителство подписа договор за присъединяване, значи се съгласява с правилата на Европейския съюз – как се променят директиви, как се променят регламенти. В Договора регламенти. В Договора за Европейската общност има процедури как се променят европейски закони. Те не са чрез нашия парламент.

Престъпление срещу околната среда и срещу хората в България са 16-те наказателни процедури, които аз като министър на околната среда и водите правени безобразия в цялата страна. Това е престъпление. Не искам с още една наказателна процедура ние да утежняваме и без това тежкото положение. Искам да ви кажа, че за тези четири години няма нито един поискан случай за каквото и да е въвеждане в околната среда или на пазара.

други народни представители, които желаят да вземат отношение? Заповядайте, доктор Желев. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, дами и господа, уважаеми колеги! Аз очаквах някои от колегите лекари да вземе отношение, но явно че ...

ви казвам, че аз като лекар не съм сигурен. Има хора в целия свят, които се съмняват, включително и в Европейския съюз. Защо се правим на повече католици от папата? Няма да гласувам поради тези причини, за да ми е чиста съвестта. Благодаря

да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона

Благодаря Ви, госпожо Фидосова. Консултирах се с администрацията на Народното събрание, но може би не сме се разбрали. Предлагам да бъде увеличен до максимално възможния срок – 21 дни. Благодаря. Подлагам на гласуване процедурното предложение за удължаване срока между първо и второ гласуване на законопроекта на 21 дни. Гласували